**Balša Božović** Zahvaljujem predsednice Skupštine.Dakle, govorili smo o raspravi u načelu da izmene i dopune zakona nisu kompletne sve dok se ne uvrste i naravno postdiplomci, naravno i studenti koji su upisali studije po Bolonji.Ovde sada imamo, sastavni deo zakona, postaje amandman gospodina Martinovića koji su naravno podneli i gospođa Gordana Čomić i gospodin Žarko Obradović i mnoge druge poslaničke grupe ovde prisutne. Dakle, i dalje je loša, rekao bih, praksa da se političari na stvarima koje se tiču budućnosti zemlje i na kraju kvaliteta visokog obrazovanja o kojim smo razgovarali u načelnoj raspravi, koji nikako da dostignemo, što zbog toga što smo nemarni, što zbog toga što ne umemo da uspostavimo kontrolu kvaliteta na izlazu sa univerziteta i da vidimo da li radi Bolonja, da vidimo koliki broj studenata po starom sistemu je završilo fakultet. Kakvi su na kraju efekti svega onoga što smo usvajali svih ovih godina?Mislim da je važno da studenti po starom sistemu napokon završe fakultete, fakultete, oni imaju na to pravo još dve godine, ja sam siguran da će najveći broj njih to iskoristiti. Takođe, kada su u pitanju postdiplomci, govorili smo o raspravi u načelu. Nije logično da neko ko je imao rok da upiše do 31. decembra 2013. godine doktorske studije da mu se tema i podobnost odobre negde sredinom 2014. godine, da nije imao ni dve godine za kvalitetnu doktorsku disertaciju.Dakle, u razgovoru koji smo vodili, ili ja lično, sa predstavnicima i šefovima poslaničkih grupa, počevši, naravno, od svoje, pa preko i svih ostalih, naravno i sa gospodinom Martinovićem, zaključili smo u dogovoru sa ministrom da to postane ipak sastavni deo predloga izmena i dopuna zakona i smatram da je to dobra praksa.Gordana Čomić, je na primer imala jednu izmenu koja se u jednoj rečenici razlikovala od od amandmana gospodina Martinovića koji je usvojila Vlada, ona je možda sveobuhvatnije rešavala ovo pitanje s obzirom da je omogućila onim doktorantima koji znaju da neće za dve godine završiti, da mogu ako hoće da upišu i treću godinu doktorskih studija. U redu, to nije prihvaćeno, iz pretpostavljam političkih razloga, što nije dobro, ali u svakom slučaju mi ćemo kada su u pitanju ove kada su u pitanju ove izmene i dopune predloga zakona usvojiti.Na kraju se postavlja pitanje šta ćemo uraditi kada su u pitanju studenti 2006, 2007. i 2008. godine, bolonjci? Mi smo danas govorili na odboru dosta o tome i ja se ovom prilikom zahvaljujem svim članovima odbora, naravno i gospodinu ministru koji je zajedno sa predsednikom odbora uzeo učešće u raspravi. Zahvaljujem se i bivšem ministru, gospodinu Žarku Obradoviću koji je takođe razumeo taj problem i koleginici Aleksandri Jerkov koja je kao članica Odbora za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj razumela suštinu problema i zajedno smo pokušali da uverimo sve prisutne da je važno za svaki sledeći put

koji je nastao, a zbog tog haosa jedini koji trpe jesu studenti odnosno postdiplomci.Mi sada apelujemo na to da se svaki sledeći put ovakve situacije rešavaju ukoliko ne možemo da se dogovorimo sa ministarstvom ili u plenumu da Odbor za obrazovanje bude taj koji će predlagati ove amandmane koji će biti jednoglasno usvojeni, jer se oni zaista tiču sudbine ljudi. Sudbine ljudi i kvaliteta visokog obrazovanja kada je u pitanju Republika Srbija.Mislim da je veoma važno, to ćemo i u kasnijim diskusijama doći do tog rešenja i nadam se da smo uspeli da argumentacijom uverimo, pre svega Odbor za prosvetu, na kraju i ostale predstavnike poslaničkih grupa, da rešimo pitanje studenata koji su da kažem, eksperimentalni studenti zato što su po novom sistemu bolonjskom upisali studije 2006, 2007. i 2008. godine, jer ne smemo da dozvolimo da 2000 njih ne nastavi studiranje samo zato što se striktno držimo zakona kada su oni u pitanju, a ne držimo se striktno zakona, odnosno menjamo ga kada su u pitanju oni koji su pre njih upisali studije.Dakle, mislim da je veoma važno da i tu nađemo zajedničko rešenje, na dobrom smo putu i zaista verujem u odlučnost ministra, verujem u dobru nameru Vlade Srbije da prihvati neki kompromis koji smo napravili na tom odboru i da nekim uputstvom pokušamo da rešimo sve sumnje koje imamo da će se to dogoditi da rešimo ove probleme tako što ćemo po članu 94. to prebaciti na fakultete koji će obavezni da uputstvom koje će dobiti od Ministarstva, da ga integrišu u opšti akt fakulteta i na taj način budu u nekoj vrsti obaveze da to sprovedu u delo. Da studenti koji su po Bolonji mogu da nastave, ne da vrše reupis i ne samo da nastave studiranje za godinu dana, već da taj nastavak bude besplatan i da se za tri meseca nađemo u kontroli da vidimo tačne, pojedinačne slučajeve gde smo imali problem, koji se fakultet oglušio o uputstvo Ministarstva i da taj konkretan problem rešimo.Dakle, u našim rukama je budućnost onih koji su nam pisali ovih nekoliko dana, da kažem nedelja, koji su iz svojih ličnih razloga, ili zato što su radili ili zato što su izdržavali svoje porodice ili zato što su zasnivali svoje porodice, ili zato što su imali lične probleme, ili možda iz nekih zdravstvenih razloga, zaista su dobri studenti i zaista su mnogi od njih u roku postali apsolventi. Onda zbog neke ne predviđene okolnosti se dogodilo nešto zbog čega su morali da produže studiranje, pri tom, ti studenti nisu na teretu države, ti studenti su uredno plaćali sve svoje obaveze i kada je u pitanju školska godina i kada su u pitanju ispiti i kada su u pitanju overe, kada su u pitanju bodovi i zaista je iz tog razloga važno da one koji su uredno izvršali sve svoje obaveze, mi nagradimo, a ne da ih kažnjavamo zato što se dešavalo u nekoliko navrata da imamo situaciju da zbog npr. zdravstvenih razloga, zbog nečije borbe za svoje dete ili lični život, nekog savršenog studenta kaznimo da ne može da završi svoje studiranje, a ostala su mu dva, tri ili pet ispita do kraja.Mislim da je to za nas veoma veliki značaj, da proniknemo u suštinu ovog problema. Nisu samo oni krivi, to što nisu završili fakultet na vreme ne čini ih ni manje sposobnim, ni manje pametnim, ne čini ih manje sposobnim da povuku naše društvo napred. Pričali smo o onom skoku od 50 godina ministre, u raspravi u načelu, da Srbija mora da ima alternativni razvoj ako želi da stigne moderna društva Evrope. Možda se upravo među njima

konstanto svoje roditelje teraju u dužničko ropstvo i mi za to više nemamo pravo kao odgovorni predstavnici građana da ćutimo, već da im zaista izađemo u susret.Mislim da je veoma važno da podvučemo, pošto je velika zainteresovanost, mnogi od njih su danas došli da slušaju naše diskusije, da ne ispada da pričamo samo o predlogu zakona, već zaista da se u neku ruku i ovo pomene i još jednom kažem, u sve sumnje da će mnogi pokušati ovo uputstvo ministarstva da izbegnu, zaista smatram da je veoma bitno da se pomene iz prostog razloga što je to stvar od najvišeg mogućeg značaja.Ne smemo da izgubimo 2.000 ljudi, oni su talentovani, oni su pametni. Ja sam siguran, ako dobiju priliku da završe studije, da će mnogi od njih biti bolji od onih najboljih Verujem u njih. Ja verujem u njih Ja verujem u njih i mislim da će mnogi od njih biti u stanju pre, možda onih najboljih da menjaju naše društvo, a svi zajedno da ćemo imati mnogo kvalitetnije visoko obrazovanje i na kraju društvo da njih ne bi oterali iz zemlje, da bi znanje ostalo u Srbiji. Oni poseduju znanje.Moramo da omogućimo njima da ostanu u zemlji, da po završetku studija takođe da im ponudimo posao u Srbiji, da ne pričamo ovde samo o reformama i o nekim, kako bih rekao, frazama, već da zaista ostanu u Srbiji, da kažemo šta je prioritet kada je u pitanju novac, da ne trošimo novac na neke stvari koje nam nisu možda potrebne, nego da u vrh prioriteta stavimo njih, da kažemo na koji način ćemo ih upotrebiti, njihovo znanje, da razvijemo Srbiju i da preskočimo 50 godina kada je u pitanju taj razvoj i da zaista dostignemo neka modernija društva. Ja sam siguran da su nam i studenti koji su upisali po Bolonji za to veoma potrebni. Zahvaljujem.

Zahvaljujem se gospodine Arsiću.Pre svega dame i gospodo narodni poslanici, želeo bih da pozdravim naše kolege, sa Beogradskog univerziteta. Želim im da budu dobri i uspešni studenti i da na vreme završe svoje svoje studije i da svojim akademskim znanjem pomognu da Srbija bude bolje i uspešnija zemlja nego što je danas.Želim danas.Želim da se zahvalim i vama, gospodine ministre kao resornom ministru, naravno. Da se zahvalim Vladi Republike Srbije, zato što je prihvatila ovaj amandman i mislim da je to dobar primer kako Narodna skupština i Vlada mogu dobro da sarađuju kada je u pitanju nešto što se zove javni, odnosno opšti interes.Želim

svega, amandman sam potpisao ja i ja sam ga predložio i ja sam ga predao na pisarnicu, ja sam ga i formulisao,

da treba izaći u susret i studentima koji su upisali magistarske, odnosno doktorske studije,

eliminisali mogućnost da bilo ko kaže da je eventualno diskriminisan zato što je nekome omogućeno da, odnosno nekome je ostavljen dodatni rok od godinu dana, studentima osnovnih studija, a da magistrima, odnosno magistrantima i doktorantima taj rok nije ostavljen.Dakle, došli smo do jednog zajedničkog rešenja i poslanička grupa SNS i resorno Ministarstvo i Vlada Republike Srbije da treba primeniti isti pravni režim i na studente osnovnih studija i na studente magistarskih studija i na studente doktorskih studija i mislim da je dobro što smo to uradili.Ja sam bar

dnevno političkih prepucavanja. Ispalo je da je i ovo tema na kojoj treba linčovati poslaničku grupu SNS, na kojoj treba linčovati predsednicu Narodne skupštine, Maju Gojković, i na kraju krajeva,

zato što je, zamislite, prihvatila amandman narodnog poslanika koji se zove Aleksandar Martinović i koji je sticajem okolnosti predsednik poslaničke grupe poslaničke grupe SNS i sada ispada da je Vlada eto prihvatila ovaj amandman ne zbog njegove suštine, ne zbog njegove prirode, ne zbog njegovog duha, ne zbog toga što je on u javnom ili opštem interesu, pre svega u interesu studenata i osnovnih i magistarskih i doktorskih studija, nego zato što ga je, zamislite, podneo Aleksandar Martinović, kao da sam ja, zamislite, gospodine ministre, politički mnogo važan čovek u ovoj zemlji, od mene zavisi da li će Vlada nešto da prihvati ili ne.Pošto sam ja podneo, Vlada nije imala kud pa je morala da prihvati amandman. Da ga je podneo neki drugi kolega amandman ne bi bio prihvaćen. Time se nivo rasprave devalvira, time se studenti dezavuišu i time se građani Srbije dovode u zabunu. Zamenjuje se suština sa formom.Kada smo već kod forme, i to želim da naglasim, nije tačno da su amandmani drugih kolega odbijeni samo zato što su identični sa mojim amandmanom. Nije apsolutno nijedan amandman narodnog poslanika iz bilo koje druge poslaničke grupe identičan sa amandmanom koji sam u ime SNS podneo i to želim da naglasim.Ovde naglasim.Ovde se ne radi o tome da su svi drugi amandmani odbijeni zato što su po formi i sadržini identični sa molim amandmanom. Nijedan nije identičan.Kao dokaz toga, želim da pročitam prvi naredni amandman koji nije prihvaćen. Nadam se da moja uvažena koleginica Gordana Čomić ovo što ću sada reći neće uzeti za zlo, odnosno zaista ne želim da budem maliciozan. Nema potrebe da na ovoj temi zaoštravamo političku atmosferu u Srbiji.Ja sam predložio u ime poslaničke grupe SNS i Vlada je imala razumevanje za taj predlog da izjednačimo studente osnovnih studija, studente magistarskih studija i studente doktorskih studija.Da ne čitam sad ceo moj amandman, ali evo samo stav koji se odnosi na studente doktorskih studija da bi ove kolege sa galerije, da bi studenti, da bi građani Srbije videli o čemu se ovde radi. Nisu amandmani identični i nije Vlada prihvatila moj amandman samo zato što je on moj, tj. poslaničke grupe SNS, nego zato što je Vlada procenila da amandman suštinski najbolje odgovara duhu Predloga zakona, a amandmani drugih narodnih poslanika nisu ni po formi, ni po sadržini identični sa mojim amandmanom.Dakle, stav u kome se spominju studenti upisan na doktorske studije u amandmanu koji sam ja u ime poslaničke grupe SNS podneo glasi studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu u uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine. Tako glasi deo amandmana koji se odnosi na studente doktorskih studija.Deo amandmana uvažene koleginice Čomić, koji se takođe odnosi na studente doktorskih studija, glasi: „Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka najkasnije do kraja školske 2018/2019. godine“, ovo je važno da se naglasi, „ukoliko je priroda disertacije takva da zahteva višegodišnji naučno-istraživački rad ili upišu treću godinu školske 2016/2107. godine“.Izvinite, ovo nije identičan amandman. Dakle, ne radi se o tome da je Vlada prihvatila ovaj amandman o kome sada raspravljamo samo zato što ga je potpisao Aleksandar Martinović, nego zato što je on drugačiji od svih ostalih amandmana koji su podneti na član 1. 1. Predloga zakona. Zašto mislim da je amandman suštinski različit? Prvo, evo, neka me kolege isprave ako grešim. Sve ih uvažavam, sve ih poštujem. Ima među njima doktora nauka. Ima među njima ljudi koji se bave naučno-istraživačkim radom, radom na fakultetima, radom na univerzitetima. Prvo, ne mogu da prihvatim da postoji neka doktorska disertacija koja ne zahteva višegodišnji naučno-istraživački rad.(Marko meseci.)Evo, vidite, kolege, kako se jedna ozbiljna tema pretvara u nešto što bi trebalo da izgleda kao šou program.

smireno, bez bilo kakvih dnevno-političkih razmirica, raspravimo svaki amandman jedan po jedan i da na kraju vidimo da li smo mi i Vlada u pravu ili su u pravu podnosioci amandmana.Dakle, ne postoji doktorska disertacija, po mom skromnom mišljenju, koja ne zahteva višegodišnji naučno-istraživački rad. Mi bismo ovde mogli da postavimo jedno

koje ne zahtevaju višegodišnji naučno-istraživački rad i šta znači višegodišnji naučno-istraživački rad? Za mene je višegodišnji naučni rad sve ono što je duže od jedne godine. Onda uvodimo fakultete u prostor da mogu arbitrarno da odlučuju. Za nekoga će višegodišnji naučni rad biti pisanje disertacije u trajanju od dve godine, za nekoga će višegodišnji naučni rad biti pisanje disertacije u trajanju od tri godine, za neke pet godina, za neke deset godina itd. U potpunosti prihvatam argumentaciju koleginice Bogosavljević Bošković iz poslaničke grupe SPS. Dakle, zaista postoje Dakle, zaista postoje doktorske disertacije iz određenih, pre svega prirodnih i tehničkih, nauka koje zahtevaju nekoliko godina da bi se kvalitetno napisale. Sada, koliko je to nekoliko? Onda ostavljamo jedan slobodan prostor fakultetima da oni to sami procenjuju.Zato mislim, to je opet moje skromno mišljenje, da je Vlada dobro postupila što je prihvatila ovaj amandman, a ne amandman koleginice Čomić, koji, ponavljam, nije identičan sa mojim amandmanom, tj. amandmanom poslaničke grupe SNS jer mi na taj način u stvari olakšavamo studentima, sve studente u Srbiji dovodimo u siti položaj, nikome ne stavljamo onu zapetu – ukoliko izrada disertacije zahteva višegodišnji naučni rad.Ovde smo slušali mnogo priča o tome kako su studenti diskriminisani, kako skupo plaćaju svoje studije, kako im se roditelji zadužuju, uzimaju kredite da bi finansirali njihove studije itd. Sada je povika na ministra gospodina Šarčevića i na Vladu Republike Srbije što je prihvatila amandman koji eleminiše pre svega mogućnost bilo kakve diskriminacije između studenata osnovnih, magistarskih i doktorskih studija, a onda, što je, gospodine ministre, po meni, takođe jako bitno, eliminiše mogućnost diskriminacije i samih studenata doktorskih studija jer neće sada fakulteti moći po svojoj slobodnoj proceni da utvrđuju šta je to višegodišnji naučno-istraživački rad, da li su to dve, tri, četiri, pet ili više godina.U tom smislu, mislim da moj amandman, malo je degutantno da to stalno spominjem, moj amandman, dakle, amandman koji ste vi prihvatili, više odgovara pravila studenata nego amandman mojih uvaženih kolega iz nekih drugih poslaničkih grupa. Evo, gospođo Čomić, trudio sam se koliko god sam mogao da budem fer i korektan prema vama, nisam vam dobacivao. Što se mene tiče, vi slobodno nastavite da dobacujete, ali ako hoćete da dobacujete, ali ako hoćete da vodimo jednu ozbiljnu raspravu, mi smo na to spremni. Mislim da tim svojim dobacivanjem vi samo pokazujete da vam nije stalo do interesa studenata i da sve te žalopojke o pravima studenata su u stvari iz dnevno-političkih razloga.Još jednu stvar želim da naglasim, prosto da građani Srbije i studenti koji slušaj ovaj prenos i gledaju ga ne bi bili u nedoumici. Jedna koleginica je rekla, čudi je zašto je Vlada prihvatila ovaj amandman poslaničke grupe SNS, kada amandman kada amandman nije obrazložen i nema obrazloženja. To jednostavno nije tačno. Dakle, ovaj amandman koji sam ja u ime poslaničke grupe SNS podneo i te kako ima obrazloženje. To možete svi da vidite. Dakle, obrazloženje amandmana postoji. Obrazloženje glasi – poslanička grupa SNS smatra da je u društvenom i obrazovnom smislu celishodno da se rokovi za završetak studija produže kada su u pitanju studenti upisani na osnovne, magistarske i doktorske studije. Amandman je u skladu sa duhom zakona i ciljevima koji se predloženim zakonom žele ostvariti. Takođe, amandmanom se eliminiše mogućnost diskriminacije u pravima između studenata osnovnih studija, te studenata magistarskih i doktorskih studija.Dakle, nije tačno da je Vlada prihvatila amandman bez obrazloženja. Amandman ima obrazloženje i Vlada je to obrazloženje poslaničke grupe SNS uvažila. Još jedanput, gospodine ministre, koristim ovu priliku da vam se zahvalim što ste uvažili argumentaciju ovog amandmana.

prihvata iz razloga navedenih u obrazloženju amandmana. Te razloge sam ja upravo pročitao. Dakle, ispunjeni su svi poslovnički uslovi da ovaj amandman postane sastavni deo Predloga zakona.Još jednu stvar moram da kažem, kao predsednik poslaničke grupe SNS, koja je ovde izložena jednoj baražnoj vatri. Sada smo najveće hulje na svetu zato što je, zamislite, prihvaćen naš amandman. Dakle, koleginica Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine, jednim delom je već objasnila zašto nisu prihvaćeni amandmani na član 1. Predloga zakona koje su predložile neke druge kolege. U pitanju je pre svega momenat predaje amandmana. To je nešto što je poslovnički relevantno.Druga stvar koja je takođe jako bitna, amandmani, to sam već rekao, ali želim još jedanput da ponovim, nisu identični sa amandmanom koji je Vlada prihvatila. Dakle, postoje samo dva amandmana, zarad javnosti govorim, da ne bi ljudi bili u nedoumici i zabuni, postoje samo dva amandmana koja su i po formi i po sadržini identični. Na član 1, u istovetnom tekstu, amandmane su podneli narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Marko Milenković i na član 1. su, u istovetnom tekstu, amandman podneli narodni poslanik Miladin Ševarlić, narodni poslanik Jasmina Nikolić i zajedno narodni poslanici Ivan Bauer, Milorad Mijatović, Vladimir Marinković i Predrag Jelenković. To su jedini amandmani koji su podneti u istovetnom tekstu. Dakle, ne postoje drugi amandmani koji su identični, a pogotovo ne postoji ni jedan amandman koji je identičan sa amandmanom koji je Vlada prihvatila.Ovde je bilo reči, po meni, krajnje neprimereno, krajnje degutantno, te reči su bile upućene mom uvaženom kolegi Marku Atlagiću, jednom renomiranom profesoru univerziteta, čoveku iza koga stoje godine naučno-istraživačkog i pedagoškog rada. rada. Gospodin Atlagić je, potpuno argumentovano i iz srca, pokušao da objasni da postoje studenti kojima se rokovi za završetak studija produžavaju, bez obzira bili oni studenti osnovnih studija, magistarskih ili doktorskih, zbog životnih okolnosti u kojima su se našli.Neko je smatrao da to nije tema dnevnog reda. To je i te kako tema dnevnog reda, zato što je kolega Atlagić veoma dobro procenio i uočio da za neke studente, da za neke ljude, na kraju krajeva, moramo da produžimo rok za završetak studija, jer ih je život na to naterao. Nekima je to bilo smešno. Neki su smatrali da je to povreda Poslovnika. A ja sam smatrao da je ono što je rekao profesor Atlagić život. Nekoga je život pomerio sa njegovog vekovnog ognjišta. Pomerio je i samog Marka Atlagića, koji je iz Zadra prešao u Republiku Srpsku Krajinu, danas živi u Beogradu a profesor je, između ostalog, i na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici.Ovde su nam neki držali lekcije iz patriotizma – evo, vi iz Srpske napredne stranke ukidate, pokušavate na mala vrata da ukinete Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, pokušavate da integrišete naše obrazovne institucije u obrazovni sistem nepostojeće države Kosovo. Evo vam živog čoveka, profesora Marka Atlagića, koga ste pokušali da izložite linču, Srbin iz Krajine, predaje na srpskom univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici.Imate Kosovskoj Mitrovici.Imate još jedan primer. Nije tu, moja uvažena koleginica, dr Aleksandra Tomić, takođe predaje na Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici. Zamislite sad kakvi smo mi zlikovci iz Srpske napredne stranke, neki od ovih ljudi koji ovde sede, dakle, ljudi koji ovde sede, Marko Atlagić, Aleksandra Tomić, su neprijatelji srpskog naroda, oni su izdajnici Srbije, oni hoće ovim predlogom zakona i glasanjem za ovaj predlog zakona na mala vrata da ukinu obrazovne institucije Srbije na Kosovu i Metohiji, a predaju na tim institucijama, od tih plata izdržavaju sebe i članove svojih porodica.Vidite kolika je besmislena ta diskusija o tome da neko iz SNS pokušava da ukine obrazovne institucije Srbije na Kosovu i Metohiji. Ne da ne pokušavamo da ih ukinemo, nego ćemo učiniti sve da ih ojačamo. Između ostalog, i time što šaljemo najbolje kadrove, najbolje naše ljude da predaju srpskoj omladini na Kosovu i Metohiji. Šaljemo im ljude poput Marka Atlagića, poput Aleksandre Tomić, koji imaju zavidan naučno-istraživački rad. I hvala vam, gospodine Atlagiću, što školujete i što obrazujete srpsku omladinu na Kosovu i Metohiji i što vam nije teško i što vam nije teško da posle završetka sednice, u kasne noćne sate, autobusom putujete u Kosovsku Mitrovicu, ne bi li ujutru stigli na predavanja i tim našim studentima u Kosovskoj Mitrovici držali vrhunska predavanja o srpskoj istoriji.Pitam neke druge kolege koji su nam držali lekcije o patriotizmu, o ukidanju srpskih institucija na Kosovu i Metohiji – gde su u dva sata ujutru, kada Marko Atlagić autobusom putuje u Kosovsku Mitrovicu? Gde se oni nalaze u tom momentu? Verovatno spavaju ili su u nekoj kafani. Marko Atlagić ne spava, nije u kafani, nego putuje u Kosovsku Mitrovicu, ne da ukine obrazovne institucije Srbije na Kosovu i Metohiji, nego da ih sačuva, da ih ojača, a pruži podršku srpskoj omladini da ostane u južnoj srpskoj pokrajini.Na kraju, ovde je bilo reči o tome kako smo zabrinuti, odnosno kako su neki zabrinuti za mlade ljude da ne odlaze iz Srbije. Svi smo zabrinuti. Ja sam kao otac zabrinut. I moje kolege su zabrinute. Svi mi imamo, ili većina od nas ima decu, neki imaju i unuke. Ja ne priznajem to da neko voli našu decu više od nas samih. Svi mi hoćemo da naša deca ostanu u Srbiji i svi mi hoćemo da plod svog obrazovanja, i kroz osnovno i kroz srednje obrazovanje i na fakultetima, kapitalizuju ovde, u našoj zemlji. Ali, to nećemo postići praznim pričama. To nećemo postići neprestanim napadima na predsednika Vlade, na ministra, na kolege narodne poslanike, kao što je gospodin Marko Marko Atlagić. To ćemo postići na jedan jedini način – radom, kao što smo otvorili fabrike u Nišu, kao što smo otvorili fabrike u Vladičinom Hanu, kao što je danas otvorena nova fabrika u Kikindi ili sutra u Kruševcu, to je jedini način da sačuvamo mlade ljude u Srbiji, da im obezbedimo radna mesta i da im pružimo šansu da svoje znanje, stečeno u Srbiji, ostvare u Srbiji i da nam Srbija konačno krene napred.Hvala vam, gospodine ministre, što ste za sve ove argumente poslaničke grupe SNS pokazali razumevanje.

predsednice Narodne skupštine, kad je oduzimala reč opozicionim poslanicima, da ne mogu da govore ni o čemu osim usko o tački dnevnog reda, a to je amandman, pa čak i kad su govorili o obrazovanju i malo proširili tačku dnevnog reda.Dozvolili ste ovde tiradu predstavniku SNS-a koji već 25 minuta govori o svemu, samo ne o amandmanima.Znači, prvo je povređen Poslovnik.Drugo, imate diskriminaciju u Skupštini i sprovodite ovu samovolju i bahatost non-stop. Ovo zaista mora da prekine. Na takav način ne možete da vodite sednice Narodne skupštine, ni vi, ni predsednica.Zato vas molim da se vratimo nazad u okvire Poslovnika i da se držimo tačke dnevnog reda, a ne da dozvoljavate nešto poziciji, a opoziciju, čak i kada govori o temi, pokušavate da sputavate. Hvala. Smatram da pomenuti član 106. nije prekršen.Ja bih razumeo gospodina Radulovića da je on na bilo koji način u diskusiji kolege Martinovića Odlično poznajem Poslovnik.)Ja odlično poznajem Poslovnik, ali odlično poznajem i to kako parlament funkcioniše. Nismo mi ovde ni nepismeni, ni zli, ni neznalice i nećete vi nas da vaspitavate.(Saša tiradu?)Nijedna koleginica, nije joj oduzeta reč i niste rekli istinu, nego je predsednica tražila da se ipak malo više govori o temi nego o drugim pričama.Treća stvar – Aleksandar Martinović je podnosilac ovog amandmana.

Zahvaljujem.Bez ikakve potrebe je u raspravi o pojedinostima unet sadržaj amandmana, koji trenutno nije na dnevnom redu, koji sam podnela i bez ikakve potrebe je tom amandmanu u obrazlaganju dat značaj kojim je suprotstavljen amandmanu narodnog poslanika Aleksandra Martinovića, jer nije.S obzirom da je to sve nepotrebno i da je očekivano da svi radimo nepotrebne stvari u ovoj sali, ja ću dodati jednu nepotrebnu stvar. Dakle, pošto sam prva podnela amandman 6. oktobra u 16.17 časova, pitala narodne poslanike da li hoće da povučem amandman, je meni svejedno koji će amandman biti usvojen, i pitala sam kakvu pomoć može da traži bilo ko od nas da bi promenili jedan loš zakon koji je previdom i jednim izvesnim neznanjem predlagača ovde poslat bez odredbi koje se tiču postdiplomaca i doktoranata.S obzirom da se sve što smo čuli ovde ima smatrati kao rasprava u pojedinostima, onda ću ja prihvatiti da sve teme koje je pokrenuo narodni poslanik Aleksandar Martinović možemo da pokrećemo i mi ostali, pošto umemo. Ako je to praksa, ako ima svega što smo čuli, onda ima za sve. Što važi za jednog, važi za sve.Amandman koji čini mi se da je propušten da se pomene je amandman o kojem sam pitala gospodina Marka Đurišića da li je još jedan amandman istovetan u tekstu, pri čemu je sve ovo nepotrebno. Zašto? Vaše pravo legalno je, nije baš legitimno, pogotovo nije legitimno ako se kaže - nisam ja podneo amandman. Po Ustavu samo narodni poslanik može da podnese amandman i da glasa samo narodni poslanik, ne može politička stanka. Hvala vam.

Pravo je koleginice Čomić da podnese amandman i da ga povuče i da ona sama odluči o tome kada će to da uradi, ali ovde se ne radi o tome. Ovde se radi o tome da amandman koji je Vlada prihvatila i amandman koji je podnela koleginica Čomić nisu identični. To je suština naše debate, a ne i mi i vi smo podneli identični amandman, pa hajde sada da se dogovorimo ko će da povuče da bi ostao samo jedan amandman.Dakle, mi nismo na pijaci i amandmani nisu predmeti kojima se trguje i mi oko toga nemamo šta da se dogovaramo. Amandman koji sam ja podneo ispred poslaničke grupe SNS sadržinski sadržinski nije identičan sa amandmanom gospođe Čomić. Tu je stvar vrlo jednostavna. Mi smatramo, i Vlada je našu argumentaciju prihvatila, da je naš amandman više u duhu sa Predlogom zakona, i ono što je takođe veoma bitno, da više odgovara pravima samih studenata, jer neće fakulteti onda moći da procenjuju kojim doktorantima će izlaziti u susret, kojim ne, čija disertacija zahteva višegodišnji rad. Svi su jednaki. Zakonom ih sve izjednačavamo. Isti je pravni režim za sve studente, osnovnih, magistarskih i doktorskih studija.Kod nas nema zapete, pa nastavak - ukoliko doktorska disertacija itd. Kod vas toga ima, i to ste trebali da kažete. Dakle, nismo se mi dogovarali ko da odustane od dva amandmana koji su isti. Ne. Amandmani su različiti.

bi to imalo smisla da sam ja ikada tvrdila da je moj amandman identičan, ali nisam. Dakle, nepotrebno izmišljate, ali potpuno nepotrebno, pošto se radi o mojoj najavi u načelnoj raspravi da sam rekla – meni je svejedno čiji se amandman prihvata. To je pitanje stila. Vama se sviđa, odnosno, predsedavajući izvinite, narodnom poslaniku se sviđa da izmišlja jer mu to daje retorički ritam govora. Ali, netačno.Onda ne možete da dočekate odobravanje od nekoga ko razume da iznosite činjenice koje ne stoje. Osim što moj amandman uopšte nije u pretresu, biće, sada. Trenutno mi razgovaramo o amandmanu koji je postao sastavni deo zakona. Meni je uvek ostala dilema da je li uopšte taj amandman nešto o čemu može da se raspravlja? On je postao sastavni deo Predloga zakona, jer su oba odbora i predlagač prihvatili. Dakle, taj amandman ne postoji, mislim, član na koji je podnet amandman. Tako da je pitanje uopšte diskusije na dalje, ali je potpuno nepotrebno da i pokušate da izmislite tvrdnje koje nikada nisu izrečene, niti će biti.Meni

od dokazivanja istine, jer neću da dozvolim da poslanička grupa SNS, da resorni ministar i Vlada Republike Srbije budu vreća za udaranje kad se kome dopadne.Dakle, amandmani nisu isti. Ovo što ste vi rekli je logički kontradiktorno – hajde da se dogovorimo ko da povuče amandman, a amandmani nisu isti. Kako da se dogovorimo? Kako da se dogovorimo? Vi ste podneli amandman sa jednom sadržinom 6. oktobra. Ja sam podneo amandman sa drugom sadržinom 10. oktobra. Mi smatramo da je naš amandman više u skladu sa pravima studenata. Vlada je našu argumentaciju prihvatila i vaš amandman je odbila.Nije vaš amandman odbijen, ni vaš ni kolege Marka Milenkovića, ne vidim sad sve tu narodne poslanike, zato što sam ja podnosilac amandmana, pa eto, Vlada želi meni da izađe u susret i da pokaže koliko sam ja politički bitan, pa će sve ostale amandmane da odbije. Ne. Moj amandman se suštinski razlikuje od vašeg amandmana i to je razlog zašto ga Vlada nije prihvatila. Ako su dva amandmana suštinski različita, sadržinski različita jedan od drugog, ne možemo da se dogovaramo oko toga ko da povuče koji amandman, pa da imamo samo jedan amandman koji je isti sa onim drugim amandmanom koji je povučen.Dakle, to što vi govorite, gospođo Čomić, jednostavno je kontradiktorno, nelogično je, nema smisla. Pokušavate da obmanete građane Srbije kako ste vi 6. oktobra podneli amandman koji je isti kao moj. Ja sam podneo 10. oktobra. Pa onda, hajde da se dogovaramo ko da povuče koji amanmdan, a pri tome su oba amandmana ista. Nisu ista. Naš amandman je bolji. To kažem ne zato što sam ga ja napisao, nego zato što mislim da je Vlada dobro postupila što je uvela i prihvatila ideju istog, identičnog pravnog režima za sve studente osnovnih, magistarskih i doktorskih studija. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. **Marko Đurišić** Ja moram da opovrgnem ovo što je prethodni kolega govorio zarad istine. Deset amandmana koji nisu prihvaćeni od strane Vlade, nisu prihvaćeni sa sledećim obrazloženjem – amandman se ne prihvata iz razloga što je prihvaćen amandman na član 1. Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.Nije rečeno da je taj amandman koji ste vi podneli bolji, svrsishodniji, celishodniji. Ne znam šta se podrazumeva. Ali, ključno je pitanje danas, koje sam postavio na početku i na koje još nisam dobio odgovor, pre dve godine je postojao ovakav isti amandman i ova ista većina je odbila i Vlada u kojoj su većinom isti članovi, nije isti ministar, doduše, je odbila taj amandman. Pa, koje ste reči na Vladi vi koristili, ministre, kada ste ubeđivali svoje kolege da sada prihvate amandmane iste one koje su pre dve godine odbili? Koje su to reči bile ili je jedino bilo važno što je podnosilac amandmana kolega Martinović? To je ono o čemu mi polemišemo ovde. Da li ono ako su pre dve godine opozicioni poslanici predlagali produženje ovih rokova, Vlada tada odbila, a sada usvaja, da li je to samo zato što je to predlagao neko drugi a ne poslanici vladajuće koalicije?To pitamo celo jutro i ne možemo da dobijemo odgovor, i onda smo mrzitelji, i ne znam šta. Ne, ako smo svi ovde ravnopravni i svi imamo pravo na argumente, a ja želim da čujem - šta to nije valjalo o argumentima pre dve godine koje isti ministri u Vladi pre dve godine nisu prihvatili, a sada prihvataju? Nije nikakav problem. Ja ne vidim nijedan drugi argument, osim toga da je predlagač gospodin Martinović.Ovo obrazloženje koje ste vi dali govori da su svi naši amandmani suštinski isti i oni jesu, nisu isti i istovetni, nisu ali su suštinski isti i ova Vlada je mogla da se opredeli za neki drugi i time nam pokaže da uvažava i mišljenje poslanika opozicije, ali ne vi ste se opredelili za ovaj, i to je vaše pravo, ali je naše pravo da to kritikujemo, da govorimo da to nije u redu i da mi drugi isto razgovaramo i sa građanima zainteresovanim, i uvažavamo njihove argumente, i ovde predlažemo amandmane. Svako ima naravno pravo da predloži amandman i da glasa i da se opredeli ovako ili onako.Mene je uvek zanimalo samo kako dolazi do te promene mišljenja? Kako je pre dve godine nešto bilo neprihvatljivo, a sada se prihvata? I, koliko, u krajnjoj liniji, pošto je to često argument, sve to košta građane Srbije, jer mi danas raspravljamo ovde tri sata o amandmanu koji je postao deo zakona, o kome se čak nećemo ni izjašnjavati, a pre dve godine to nije dovoljno dobar amandman i nije mogao da bude prihvaćen? Hvala.

a nije prihvaćen neki od njihovih amandmana koji, uzgred bude rečeno, nisu identični ni po formi, a ni po sadržini sa amandmanom koji je prihvaćen.Molim kolege sa Galerije i sve studente, zaboravite da postojim ja, zaboravite da postoje moje kolege, za svoje heroje uzmite ove od preko puta. Ja nemam protiv toga ništa, ali to nije suština ove rasprave.Suština rasprave je u obrazloženju koji je Vlada dala da ne prihvata amandmane drugih kolega zato što je prihvaćen moj amandman, ne zato što su njihovi amandmani identični sa mojim, nego zato što je amandman koji je Vlada prihvatila

i na resorno Ministarstvo i na Vladu Republike Srbije - zašto pre dve godine nešto niste, a sada jeste? Prošlo je dve godine. Pre dve godine ti rokovi su, kako se to pravnički kaže, bili još u toku, bili su održani, bili su živi. Studenski život, univerzitetski život je nešto što je dinamično, nešto što se menja i to vam je najbolje pokazao profesor Marko Atlagić. Za ove dve godine 12.000 studenata, kojima pre dve godine nismo produžili rok, uspeli su da završe studije. Znači, to je imalo efekta. Neprestano produžavanje rokova može da deluje destimulativno na studente.(Saša imamo ideju. Nadam se da se ministar slaže sa nama. Imamo ideju da ovim produženjem roka od godinu dana

da zagreju stolicu, da završe osnovne studije, da završe svoje magistarske radove, da završe svoje doktorske disertacije i da postanu diplomirani pravnici, ekonomisti, fizičari, matematičari, magistri, doktori. **Veroljub Arsić**

Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 106. stav 3. – za vreme govora narodnih poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. Za ovo su, član 108. i član 109, predviđene sankcije.Ja vas molim, gospodine predsedavajući, ovo nije prvi put da iz poslaničke grupe „nikad im dosta nije bilo“, dok

pa nekoga to boli, pa zato galami, ne ulazim u to, ali molim vas da primenite ove sankcije koje su predviđene članovima 108. i 109, a u vezi člana 106, kako bi smirili kolegu. Jednostavno, ja ne znam šta je njemu danas. Hvala. Kolega Rističeviću, ja razumem kolege poslanike kada u direktnoj diskusiji, razmeni političkih stavova, žaru političke borbe razmenjuju međusobno i dobacivanja, i malo teže reči, ali ne razumem kada neko ko sa strane gleda dobacuje. Ja ne zameram čak ni to, jer u nedostatku suštine neko traži formu. To je izgleda odgovor na vaše pitanje.Reč ima narodni poslanik Ljubinko Rakonjac. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi ćemo podržati ovaj amandman gospodina Martinovića, koji je postao sastavni deo zakona i koji u suštini odražava sve ono što smo mi predlagali iz poslaničke grupe SPS, a to je ono što je najbolje za studente, magistrante i doktorante.Ono što bih hteo da kažem sada jeste, a i da iskoristim priliku dok je tu gospodin ministar, da na neke neusaglašenosti koje bi mogle u narednom periodu da se usaglase u Zakon o visokom obrazovanju i u Zakonu o naučno- istraživačkoj delatnosti. To nisu neke krucijalne ili velike stvari koje remete rad visoko-školskih ustanova ili instituta, ali mi liči na neke nelogičnosti.Nacionalni savet za visoko obrazovanje, po Zakonu o visokom obrazovanju, bira Narodna skupština Republike Srbije, dok Nacionalni savet za nauku i tehnološki razvoj bira Vlada Republike Srbije. Meni to jednostavno stoji kao neka ne usaglašenost koju treba u narednom periodu sigurno usaglasiti.Takođe, organi upravljanja visoko-školske ustanove jeste savet koji čini 17 članova, od toga dve trećine članova čine ljudi iz kuće i jedna trećina ljudi sa strane. Organ upravljanja instituta jeste odbor koji čini sedam članova i četiri člana su sa strane, a tri člana su iz kuće. disproporcija kod visoko-školskih ustanova i instituta po meni nije logična, i to bi trebalo na neki način ispraviti, makar povećati ovaj broj članova upravnog odbora iz instituta. Ranije je bio taj broj članova 1:4:4. Mislim da je to bolje za funkcionisanje instituta, jer sami članovi koji su iz kuće najbolje znaju šta je činiti po određenim pitanjima.Takođe, u aktima o vrednovanju naučno-istraživačkih rezultata rada, kod izbora u naučna zvanja, kao jedan od problema javlja se kod izbora za naučnog savetnika ili višeg naučnog saradnika, da se traži mentorstvo, a sam Zakon o visokom obrazovanju ne omogućava ljudima iz instituta da budu mentori.Znači, sve zavisi od dobre volje visoko školske ustanove ili od ličnih odnosa ljudi sa fakulteta, instituta, da li će biti mentori ili komentori za neku naučnu disertaciju. Prema tome, mislim da to treba ubaciti i u Zakon o visokom obrazovanju, kao obavezu da i ljudi sa instituta budu mentori doktorskih disertacija ili master radova. Toliko za sada, To su samo neki detalji, koje bi trebalo usaglasiti u u ova dva zakona. sigurno će ministar u narednom periodu raditi na reformi visokog obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti i ove stvari će se sigurno otkloniti. Ja verujem u to

Hvala vam najlepše.Ja sam samo hteo da kažem da je član 106. tačka o suštini dnevnog reda, trebalo je da pričamo o amandmanima. Ima puno toga što ne valja u Zakonu o visokom obrazovanju, mogli bismo o tome satima da govorimo, ali ako smo sada rešili da razgovaramo o tački dnevnog reda, onda bih voleo da se toga držimo.

U pravu ste.Dakle, prosto intervencija da vi kao predsedavajući treba da kanališete na osnovu Pravilnika oko koga jako puno dobijamo packi, da se ne držimo toga.Dakle, jedna od stvari u okviru Pravilnika, ako me…

i nemojte više da mi pričate šta ja radim. Ja jako dobro znam šta radim.(Saša kojima je važnija forma od suštine potvrđuju nedostatak političkog stava i programa.(Saša na povredu Poslovnika, gospodine Raduloviću, da li želite da budem još direktniji? I, onda zbog svega što pokušavate da nam pokažete da smo mi neznalice, da mi ne znamo o čemu se radi, da ne znamo dnevni više.)Nećete da nas učite kako se vodi sednica Narodne skupštine. Ne znate kakvi su odnosi između poslanika, poslaničkih grupa, ne znate šta je to politička borba zato što niste politička stranka, ne razumem zašto vi branite neku drugu političku stranku. To je nepoznavanje političkog programa i ostavite parlament da živi po Poslovniku koji je sam doneo i po pravilima koja su starija od mog i vašeg mandata. Nećete vi da menjate parlamentarizam u Srbiji.(Saša

odgovaram na povredu Poslovniku, koju je vaš kolega meni dao. Imam pravo da odgovorim. Hoćete to da mi ne date? Pa, nećete vi nas da učite. Ja vam ponovo kažem – nećete da nas učite i pustite poslanike da iznose svoje stavove i o amandmanima i o zakonu i svoje političke stavove. Naučite to jednom. Ovo je mesto gde se vodi politika, između

da vam pročitam odredbe Poslovnika za ono gde ga vi sada kršite, jel to želite?Dok sam ja odgovarao vi ste meni dobacili i onda kažete kako ja vama držim predavanje.(Saša

ne obmanjujem građane, nego vi gospodine Raduloviću. I ako hoćete da mi kažete da lažem,

Ono što je važno dame i gospodo narodni poslanici, jeste da malo spustimo strasti zato što je veoma važno pitanje pred nama.Ne bih voleo da završimo ovu diskusiju na način na koji smo je započeli ko je predložio amandman koji je postao sastavni deo izmena i dopuna Zakona. jedna stvar bude svima jasna, onima koji podržavaju amandman gospodina Martinovića, to nije sporno, on je postao sastavni deo ovog predloga. Za njega ćemo naravno glasati i mi.Sporno jeste što se konstantno ističe čiji je to amandman. Neko zlurad ili zlonameran bi rekao da ga je možda gospodin Martinović prepisao od Žarka Obradovića, pošto je u zarez identičan, ali pošto nisam zlonameran, to neću reći, već hajde da pređemo na druge amandmane o kojima će se glasati. O ovom se neće glasati pošto je postao sastavni deo izmene i dopune zakona.Hajde da pričamo o drugim amandmanima, ima i drugih amandmana. Sramota me je što se na ovaj način komunicira u Skupštini Republike Srbije. Na ovaj način se unižava dostojanstvo ne samo pred gostima koji su danas na balkonu, već pred građanima Srbije koji su u direktnom prenosu. Zahvaljujem.

izlaganja pojedinih kolega poslanika vezanih za ovaj amandman, i uopšte za predlog izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju.Ne znam da li je to već rečeno, ali ako je rečeno ja se izvinjavam unapred, a ako nije želim da javnost zna da su svi članovi Odbora podržali predlog Vlade da se prihvati jedan amandman, a da se ostali ne prihvate iz različitih razloga.I

amandman kolege Martinovića, zato što mi je važnija suština i meni ostalim kolegama iz SPS-a, važnija suština od forme.Važno je da je Vlada usvojila amandman kojim se daje mogućnost i studentima postdiplomskih i doktorskih studija da završe započeti posao. Uopšte nam nije bitno da li se pominjemo mi kao predlagači amandmana ili neko drugi. Amandman je dobar, treba ga prihvatiti. Svi smo na Odboru glasali za to, pa i ja u ime naše poslaničke grupe, iako i sama Vlada u odgovoru koji je dala za naš amandman kaže da je suštinski isti, ali da nije u skladu sa jedinstvenim metodološkim pravilima za izradu dopisa,i mi to poštujemo.Važno je da je amandman donet i važno je da će studenti moći da nastave, odnosno završe svoje studije. Hvala vam. reč?Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Za mene se zaista potpuno neverovatna stvar dešava u ovih nekoliko sati rasprave, a to je da imamo predstavnika predlagača, predstavnika Vlade RS u liku gospodina ministra i predstavnika predlagača amandmana koji je postao sastavni deo vladinog predloga, a da oni rade potpuno suprotan posao.Dakle, posao.Dakle, predstavnik Vlade koja je usvojila amandman i amandman koji je postao sastavni deo ovog akta, o kojem mi treba da raspravljamo, apsolutno se ne izjašnjava, apsolutno ne obrazlaže ono što je Vlada uradila i što je on, po logici stvari, trebalo da brani na na sednici Vlade na kojoj je ovaj amandman usvojen.Sa druge strane imamo predstavnika većine, odnosno predlagača amandmana koji je usvojen i koji nam u ime Vlade, čiji član nije, objašnjava zašto je Vlada prihvatila njegov amandman.Ja ne razumem kako je moglo da dođe do ove promene uloga. Molim vas ministre, posle dva i po sata rasprave, hajde progovorite molim vas i objasnite nam evo, posle dva i po sata, kako ste branili ovaj amandman da ga Vlada usvoji, a odlazeći prekjuče, sa istog ovog mesta, posle celodnevne rasprave, niste se izjasnili o tome da ste pogrešili kada ste drugačiji tekst diskriminatorski uputili nama, narodnim poslanicima.Ja vas stvarno molim, evo direktno sada, progovorite posle dva i po sata i ujedno vas molim, jer očekujem zaista i odgovor napokon, da mi potvrdite ili demantujete informaciju koju sam jutros nezvanično zaista čula, ali želim da čujem zvaničan odgovor - da li je tačno da niste imali dovoljno vremena da se temeljnije pozabavite ovim Predlogom zakona, odnosno izmenama zakona i zato tako oštećenog i diskriminatorskog uputili nama, narodnim poslanicima, zato što je u Ministarstvu čiji ste starešina, na radnom planu je inicijativa za potpuno nov zakon o visokom obrazovanju kojim se želi potpuna centralizacija visokog obrazovanja tako što će se svi univerziteti zapravo ugasiti, a uspostaviti jedan centralizovan univerzitet Srbije? Hvala vam. Zahvaljujem koleginice Marinika. Samo da znate da ministar ima pravo po amandmanu samo jednom da se javi u trajanju od dva minuta, pa verovatno hoće svoje izlaganje na kraju diskusije da da.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. Ovo se u krivičnom pravu, ako se ne varam, zove iznuđivanje iskaza. Kaži, kaži, kaži, brani se, što se ne braniš.Od koga ministre da se branite? Da se branite od poslaničke grupe SNS koja je podnela amandman? Da se branite od sopstvene Vlade koja je amandman prihvatila? Pa to je besmisleno. Ja veću besmislicu u životu nisam video.Pa branite se, pa kažite, pa što ćutite, pa izvinite, jeste vi izvršili neko krivično delo što ste prihvatili amandman SNS? Jeste vi sad neki politički zlikovac zato što mislite da je naš amandman bolji od svih drugih? Pa naravno da niste.Ja samo želim da kažem kolegama od prekoputa, vaše je pravo da ovu Vladu volite, ne volite, pojedine ministre u njoj, predsednika Vlade, da svaki dan izmišljate kojekakve afere, da ljude optužujete za to što je neke devojke udario grom, zato što je pao helikopter, to je vaše političko pravo. Za mene je to nemoralno, ne ljudski, ali imate na to političko pravo. Ali, neću da dozvolim i neće vaša biti poslednja da ovi ljudi iz Vlade kad dođu ovde budu vreće za udaranje vas, koji ste upropastili ovu državu.Ovde pričate o produženju rokova, pa hoćete da vam nabrojim 50 zakona od 2008. do 2012. godine, kada ste svake godine produžavali rokove? Pa jel ste produžavali rokove za vozačke dozvole, koliko puta? Jel ste produžavali rokove za izdavanje pasoša? Šta ćemo sa tim?I sad dođe ministar prosvete, čovek pristojan, kulturan, čeka da dobije pravo da govori dve minute, treba da se brani od nekog? Kaže – što ne branite amandman?Niti se amandman napada, niti amandman ima potrebe da se brani. Amandman se ili prihvata ili ne prihvata. O amandmanu se glasa ili se ne glasa, i tu je stvar vrlo jednostavna.A ovo meni liči, izvinite, to je sad malo onako ulični žargon, rekla-kazala. Eto ja sam jutros čula da ministar ćuti zato što neko ima ideju da napravi jedan jedini univerzitet u Srbiji. To je ista ona priča, ako se sećate gospodine ministre, neko ima neku mračnu ideju, valjda Marko Atlagić koji predaje u Kosovskoj Mitrovici da integriše Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici u obrazovni sistem tzv. republike kosovo.Sada pazite, drage moje kolege iz SNS, nemojte da nasedate na ovu provokaciju. Šta oni žele? Svaki dan dođu u Skupštinu sa nekom novom laži i sada mi treba iz dana u dan da se branimo od nečega što jednostavno nije istina. Sutra ćete da dođete u Skupštinu – znate ja sam jutro čula da je Aleksandar Vučić ubio čoveka, zato nije došao u Skupštinu. Šta ćete na to da kažete? A prekosutra sam čula da je pao avion po naređenju ministra odbrane i sada mi svi iz SNS treba svakoga dana da se upinjemo iz petnih žila da dokazujemo nešto što nije istina.Mi na to nećemo da nasednemo. Ako ste vi mislili da će ovi ljudi ovde da sede, da ćute i da trpe uvrede i neistine koje vi iznosite na račun SNS i ministara u Vladi, mi vam to nećemo dozvoliti, pa trajala ova sednica tri dana, ali neće vaša biti poslednja. Ne može da bude poslednja reč onih koji su upropastili Srbiju,

Vi ste gospođo Tepić, ako se ne varam, bili pokrajinski sekretar. Šta su radile vaše kolege, pokrajinski sekretari je kakvih fondova za nove tehnologije, preko fondova za razvoj, preko Fonda za školovanje mladih talenata? Kako ste izvlačili pare? Kako su vam ljudi vraćali te vaše pare koje ste im davali za razvoj novih tehnologija? U četkicama za zube, u mrtvačkim sanducima, u vinu.Vi da nam držite predavanja? Nećete. Srpska napredna stranka vam to neće dozvoliti. Pokušavamo da ovu zemlju izvučemo iz ambisa, da visoko obrazovanje izvučemo iz ambisa. Šta ste znali i umeli, vi ste pokazali, ali ne može vaša da bude zadnja. Ne može zadnja da bude onih koji su doveli državu do ivice bankrotstva i propasti, koji su upropastili naše visoko obrazovanje.(Balša Božović, s mesta: Nema veze sa temom dnevnog Nije država nastala juče i nisu ovi problemi u visokom obrazovanju nastali juče i nije SNS na kraju krajeva donela Zakon o visokom obrazovanju i nismo mi krivi što visokobrazovne institucije u Srbiji nisu bile spremne da do kraja implementiraju bolonjske principe u sistem visokog obrazovanja. To su neke druge vlade uradile, vlade u kojima ste vi sedeli.Nama sad dolaze na naplatu menice koje ste vi potpisivali i to je prava istina i to i ovi ljudi koji sede gore treba da znaju. To svi studenti treba da znaju.Najlakše je sada uzeti na nišan Mladena Šarčevića – e, ti Mladene Šarčeviću, ti si kriv što produžavamo rokove, ti si kriv što je prihvaćen amandman tamo onog zlikovca Aleksandra Martinovića, a nije moj, ti si kriv što nam ne valja ovaj ili onaj fakultet. To je najlakše, ali to nije istina i mi ćemo ministra i Vladu da branimo i da podržavamo u naporima da poboljšaju naš obrazovni sistem.Ovde je bilo reči o tome zašto se ministar navodno nije branio kada se vodila načelna rasprava. Čovek vam je lepo rekao – na dnevnom redu su izmene Zakona o visokom obrazovanju. O čemu ste vi pričali? O toaletima u osnovnim školama, o udžbenicima, spočitavali ste ministru, i to da vas podsetim, i to neka čuju ove kolege sa galerije. Ministare Šarčeviću, jeste vi znali, gospodine ministre, vi ste krivi što ste uveli tržište udžbenika u Srbiji. Pa, to su oni uradili. Oni su uveli sistem da se istorija u jednom razredu u istoj školi uči po jednom udžbeniku, u drugom razredu po drugom, u trećem razredu po trećem udžbeniku. To su njihove genijalne ideje. Ko je kriv? Mladen Šarčević? Pa, neće biti. Vi ste krivi.

Nemojte da se pravimo naivni i da sad mi svi treba da počnemo da patimo od kolektivne amnezije. Svi problemi su počeli od vremena kada je predsednik Vlade postao Aleksandar Vučić, a ministar prosvete Mladen Šarčević. Pa, neće biti. Ti problemi traju godinama, da ne kažem decenijama. Mi sad pokušavamo korak po korak te probleme da rešimo, ali nećemo da ćutimo kada nam lekcije o tome šta valja a šta ne valja u zakonima drže oni koji su upropastili sve što im je bilo pod rukom. Božović, s mesta: Replika.)Samo polako, imam za vas, kolege poslanici, jednu dobru vest.Saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda ove sednice.Pravo na repliku prvo narodni poslanik Marinika Tepić, pa kasnije narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući.Iako nije tema na dnevnom redu, izuzetno sam ponosna na period kada sam bila pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, o čemu je i vaš ministar gospodin Udovičić u više navrata upravo ovde pred vama govorio i naglas aplaudirao radu sekretarijata, kada se usvajao novi Zakon o sportu. Tako da, toliko na tu temu.Ali, u prethodnom izlaganju smo upravo ponovo čuli ono što sam ja prethodno kritikovala, a to je da predstavnik zakonodavne vlasti, odnosno parlamentarne većine, brani nešto što je usvojila Vlada, čiji predstavnik sedi ovde pred nama i može da se uključi u svakom trenutku da razgovara sa narodnim poslanicima, a on to ne čini. Dakle, imamo potpunu zamenu uloga. To je bilo moje pitanje – zašto stalno neko u ime ministra i u ime Vlade ovde govori kako je Vlada postupila, a mi ne možemo iz prve ruke da čujemo od ministra, koji je ovde predstavnik Vlade, kako se to desilo i šta se zapravo desilo?Što se tiče teških reči, a čuli smo ih puno i danas ovde, potpuno razumem da su termini kao što je „linčovati“, „baražna vatra“, pa smo čuli termine „genocid“, čak kada ste razgovarali i pominjali farmaceutske ustanove, da vama nisu strani, samo što je njihovo mesto u nekim drugim dokumentima, a ne kada raspravljamo o visokom obrazovanju. Zaista bih ujedno i predsedavajućeg molila da obrati malo više pažnje na vokabular, zato što genocid nije reč i nije termin i nema značenje sa kojim se olako može upravljati i govoriti, naročito ovde u najvišem domu. Naravno, bar i sa strane LSV, poznajući težinu onoga što znači genocid, preporučujem kolegama da se ne igraju i ne vrte ovakve teške reči za teme i za tačke dnevnog reda koje tome ne priliče. Zahvaljujem.

naravno da gospodin Šarčević lično nije odgovoran za ovakvo stanje u obrazovanju, posebno u visokom obrazovanju koje je danas na dnevnom redu, ali naravno da je politički Vlada koja je u petoj godini mandata odgovorna za ovakvo stanje u visokom obrazovanju. U petoj godini mandata reći da je opozicija odgovorna zato što niste bili u stanju da primenite strategiju od 2012. godine, koju ste sami podržali, mislim da je to nešto što zaista oslikava pre svega vaše nerazumevanje ove mi dobacuje kolega od prekoputa, koji se ceo dan danas svađa sam sa sobom, očigledno ushićen jer mu je amandman usvojila Vlada, za koji je glasao svaki član Odbora za obrazovanje, ne znam u čemu je problem da nastavimo dalje?

i čestitam svakome ko je podneo ovaj amandman i Gordani Čomić, koja je možda u jednom delu rečenice imala možda nameru za koju je ona smatrala da je svrsishodnija od namere prethodnog govornika.U svakom slučaju, mislim da je potpuno neumesno kritikovati opoziciju zato što se 2012. godine donosi Strategija o obrazovanju. Neke kolege poslanici ovde su i pisale. Dakle, strategija se donosi 2012. godine, premijer je podržao. Petu godinu je ne sprovodite u delo, ne gospodin Šarčević, evo, imali smo i Verbića pre njega, dakle, četiri ministra. To je politika Vlade odgovorna za ovakvo stanje u obrazovanju i visokom obrazovanju i nauci. Mislim da je veoma važno da se to podvuče. Ne može opozicija konstantno da bude… Ponašate se kao da niste na vlasti i to je potpuno istine, nemam želju da se mešam u politički deo borbe, kolega Božoviću, ali vi znate i sami kako izgleda procedura u Skupštini Srbiji za amandmane u istovetnom tekstu i da se o njima vodi objedinjena rasprava, da se čak o njima jednom i glasa, a ne o svakom pojedinačno.Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću za neke koji izgleda ne čuju dobro da ponovim da amandman koji je Vlada prihvatila nije istovetan sa amandmanima koje je Vlada odbila.A sad ja da pitam, u ime poslaničke grupe SNS, vas koji nikada niste bili na vlasti, koji niste odgovorni ni za šta, koji ništa niste upropastili, koji ste sve super uradili od 2000. godine, čiji su kadrovi bili, evo, samo da se zadržimo u oblasti obrazovanja, svi oni genijalci poput Gaše Kneževića, poput Srbijanke Turajlić, poput Slobodana Vuksanovića? Čiji su to kadrovi bili? Ko je to uneo probleme u srpski obrazovni sistem – i u osnovne škole i u srednje škole i u oblast visokog obrazovanja? Vučić? Mladen Šarčević? Marko Atlagić? Ili neko drugi?Nije tačno da vi ni za šta niste odgovorni. Vi ste najodgovorniji za situaciju u kojoj se Srbija danas nalazi, pa i za situaciju u kojoj se nalazi naše visoko obrazovanje, jer ste vi tim visokim obrazovanjem, prvo, vi ste ovaj princip uveli i vi ste imali obavezu da ga implementirate do kraja. Nikada vam to nije pošlo za rukom. Zakon o visokom obrazovanju je donet, da građani Srbije znaju, 2005. godine. Za šta Za šta je Aleksandar Vučić bio odgovoran 2005. godine? Zato što je donet Zakon o visokom obrazovanju? Zato što su produžavani rokovi za završetak osnovnih, magistarskih i doktorskih studija konstantno od 2005. godine pa naovamo. O problemima u osnovnom i srednjem obrazovanju neću sada da govorim jer nemamo dovoljno vremena.

Poštovane koleginice i kolege, čudi me da nismo priveli kraju ovu diskusiju, ali javio sam se zbog toga što mi se desetine studenata javlja, zahvaljuju se svima, da smo im izašli u susret i daju jednu dobronamernu napomenu. Kažu – niko od nas neće odustati zbog toga što je prihvaćen amandman kolege Martinovića, ali profesore da znate isto tako niko od nas ne bi odustao da je bio bilo čiji amandman prihvaćen.Znači, uredili smo nešto za šta smo ovde i došli. Uradili smo jednu dobru stvar za te studente i dajte da pređemo sada dalje i da završavamo ovo. Imamo mi mnogo jedni drugima da zamerimo. I vi nama i mi vama, ali to što se desilo u obrazovanju je posao koji moramo mi da završimo bez obzira ko bude ministar, bez obzira ko bude predsednik Vlade. Hvala.

Imate još 19 minuta i 31 sekundu od vremena poslaničke grupe. **Jasmina Nikolić** U redu. Hvala.Dakle, o dve teme govorimo danas. Jedna tema je produženje roka studentima svih nivoa studija, uveli smo ovim amandmanom u Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i studente magistarskih i studente doktorskih studija, koji su upisani po starom ili ostvaruju neko svoje pravo po propisima koji su važili pre stupanja na snagu ovog zakona.Produženje roka samo po sebi veoma je problematično uveliko, jer je ovo peto produženje. Praktično govori o tome da sistem koji postoji već deset godina i već deset godina produžava ovaj rok, nije u stanju da reši ključni problem. Moram da kažem ni da identifikuje taj problem, jer mi i dalje analizu problema koja bi bila celovita nemamo. Dakle, mi nemamo izmerene podatke, samim tim, ne znamo koju štetu saniramo, samim tim, ne znamo koju štetu ne saniramo usvajanjem ili odbijanjem ovih amandmana, odnosno ovog zakona u celini, jer je amandman već postao sastavni deo Predloga zakona.Dakle, to je jedna tema. Treba da važi isto pravilo za sve. Dakle, ako se rok produžava studentima osnovnih studija, on treba da bude produžen i studentima magistarskih i doktorskih studija, jer nikakvog drugog objašnjenja nema. Do sada je bio produžavan uvek svima, dakle, razlog da bude produžen i ovog puta je u tome, dakle i 2008. godine i 2014. godine, 2012. godine, na svake dve godine, kako se to produžavalo.Ono što je važno jeste kada je reč o analizi da osim što znamo da nemamo, mi imamo neke podatke, međutim, ti podaci nisu podaci koji su pouzdani. Ne možemo reći da su sasvim tačni. Ne možemo reći ni da ih imamo kompletne, ali znamo jednu stvar, ja bih zamolila ministra, znam da je vreme kratko, posle kada bude imao vreme za odgovaranje na ove komentare, ako može da nam kaže.Znamo da je Nacionalni savet za visoko obrazovanje dao obrazloženje zašto ne treba usvojiti amandman o produženju roka studentima magistarskih i doktorskih studija. Nismo ga čuli, a pošto to znamo bilo bi dobro da čujemo. Ako ništa drugo da znamo bar još jedan podatak na osnovu kog i spram tog ne donosimo tu odluku, jer vi ste doneli suprotno odluku, onaj koju je doneo Nacionalni savet.Niste postupili po njihovom, to ste juče i obrazložili, rekli ste da to ne možete da uradite vi već to očekujete od poslanika. Poslanici su to naravno uradili. Dakle,predložili su amandman. Važno je da znamo o šta smo se tačno oglušili kada nismo postupili po sugestijama i preporukama Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Nada se da se svi poslanici sa tim slažu, a pogotovo i predstavnici predlagača.Drugi problem sa kojim se susrećemo, dakle, ovo je bio jedan problem produženja roka, drugi problem jeste taj što je svako produženje roka do sada bilo blagovremeno. Dakle, produžavali smo rok više puta, razlozi koji god da su, trenutno su ostali u prethodnoj tački, bar mog izlaganja. Ono što je sada važno jeste da je ovo produženje roka, ako se uopšte produženjem roka nazvati može, ne blagovremenog, rok je istekao 30. septembra, a mi smo danas u 20. oktobru. Zahtev da se rok produži je stigao 4. oktobra. Dakle, ne možemo govoriti o blagovremenom produženju roka, a samim tim ne možemo govoriti o produženju roka uopšte, rok je istekao.I šta sad? Pitanje? Studenti koji su izgubili pravo da završe studije po starom, studenti svih nivoa studija, moraju ili da idu na reupis, odnosno da se ponovo upišu, tako bi bilo po sili zakona. Ili da se ponovo upišu u školsku godinu na neki od postojećih studijskih programa ili pak da se ovim amandmanom, odnosno predlogom o izmenama i dopunama Zakona gde su sada ovi amandmani postali sastavni deo ustanovi povratno dejstvo. U suprotnom mi nemamo zakon koji je u skladu sa Ustavom. Hvala najlepše.

koju hoću da predložim sada i predlagačima, predstavnicima predlagača da izmene na sajtu Ministarstva prosvete. Na tom sajtu nalazi se starija verzija zakona, neprečišćena verzija zakona u kojoj stoji da studenti koji su magistarske studije upisali po starom mogu da ih završe do 2013/14 godine, nisu uključene neke kasnijih izmena i dopuna zakona. To je jako važno, recimo, ja sam se iznenadila, u nameri da proverim šta je prečišćena verzija i shvatila da se nalazim na verziji koja je bez dve ili tri, bez izmene i dopune zakona. Najlepše hvala.

član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Žarko Obradović, Miletić Mihajlović, Đorđe Milićević, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Stefana Miladinović, dr Ljubinko Rakonjac i dr Danica Bukvić.Da li neko želi reč?Reč reč?Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović. **Miletić Mihajlović** Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, nama iz poslaničke grupe

u metodologiji kako je rečeno, nešto se razlikuju, što nije suštinski deo bio amandmana, odnosno samog teksta, ali nećemo zalaziti u to.Veoma je važno da smo danas završili jedan veoma važan posao koji je doneo ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, odnosno da ćemo to privesti i nadamo se da će to biti od koristi kako studentima na osnovnim studijama tako i na post diplomskim studijama. Znači, oni koji treba da magistriraju i doktoriraju i naravno u korist cele Srbije.Mislim Srbije.Mislim da bez upotrebe se isuviše sukobljavamo oko pitanja oko kojih se suštinski slažemo i smatram da treba da budemo ekspeditivni i u radu. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Na član 1. amandman su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici prof. dr Miladin Ševarlić, mr Jasmina Nikolić i zajedno dr Ivan Bauer, dr Milorad Mijatović, prof. dr Vladimir Marinković i dr Predrag Jelenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 1. amandman su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Zoran Živković i mr Marko Milenković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Amandman je suštinski isti kao onaj koji je prihvatila Vlada. Da bih dao svoj doprinos bržem radu, ja povlačim svoj amandman, zato što je cilj već ostvaren onim što je Vlada prihvatila, uz sve zamerke na metodologiju, na način, na ono što u drugim članovima nije dobro. Mislim da na ovaj način pomažem da se rasprava vrati u pravi tok. Hvala.

ima narodni poslanik Ratko Jankov. **Ratko Jankov** Hvala najlepše.Ja sam u stvari samo hteo ovim amandmanom da podvučem da ako hoćemo da rešimo problem, da bi trebalo, kao što sam govorio i prekjuče, da neke određene mehanizme uradimo kao što je broj studenata koji su obuhvaćeni, razne faze do kojih su oni stigli, tako da, ja sam prosto karikaturalno, ako ne nameravamo da prihvatimo ove dodatne uslove o kojima govore još neki naši amandmani, hajde odmah da ih produžimo do 2025-2026. godine, pošto i ovako ćemo za dve godine ponovo na isti način da razgovaramo kad nemamo pravih elemenata. Dakle, to je suština mog amandmana. Hvala. Da li još neko želi reč po ovom amandmanu?Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Ja sam voljan da prihvatim ovaj predlog 2025-2026. godine, ja ću svakako da glasam za to, jer sam se uverio da u poslaničkoj grupi nikada im dosta nije bilo, sem tračara, vračara i gatara ima jedan talentovani bivši pomoćnik ministra. Hvala.

svakog nivoa dostojanstva bilo čega. Ja se jako trudim da zbog studenata, zbog Srbije itd, dam neki doprinos. Mislim da sam dovoljno rečito govorio kada sam govorio da ne može na dve godine da se nešto produžuje, pa još na dve, pa još na dve, a da nikada nismo u stvari videli zašto smo prvi put produžili na dve. Dakle, ovo je ispod nivoa. Ja neću odgovarati. Ovo je sramotno. Hvala vam. **Marijan Rističević** Dame i gospodo narodni poslanici, ovo mi, predsedavajući, odbijte od vremena, ja ne znam u čemu se kolega prepoznao. Ja sam bio voljan samo da prihvatim taj rok od 10 godina. S obzirom da ovde postoje intelektualne gromade…(Saša galamiti. Na šta ovo liči?Kada postoje intelektualne gramade od kojih sam ja očekivao da nešto naučim i kad predlože jedno ovakvo rešenje da se to produži do 2025-2026. godine, s obzirom da dolazi od ljudi koji su zauzimali važan državni položaj, ja sam ovde voljan da nešto naučim.Taj transfer znanja koji je upućen prema meni sam ja prihvatio. S obzirom, da ovde ima tih akademskih gromada koje su studirale 12, 13 godina, znači dve godine ono uslov do penzije, ja sam shvatio da kolega ima pragmatičan predlog i da želi iz njegove poslaničke grupe nikad im dosta nije bilo, neki diplomiraju, da više to ne rade internetom, pa geolozi postanu forenzičari, pa vračare postanu neki treneri, koučovi, profesori, itd. Ja sam to razumeo. Razumeo sam da im škola ide malo slabije, da više idu oko škole, nego u školu, da više internetom idt. Zato sam mislio da njima ostavim razuman rok i zato ću glasati za takav predlog da se taj rok produži do 2026. godine. Ne znam zašto se kolega ljuti. Hvala. Kolega Rističeviću, kad diskutuje o amandmanu, naravno da ne mogu da kažem da nisam prepoznao podnosioca amandmana, nemoguće je.Reč ima Ratko Jankov. Drago mi je da je predsednik počeo prvom rečenicom kojom sam ja hteo da počnem. Nećete verovati, ovaj amandman ide pod mojim imenom. Kako mislite da se nisam prepoznao? To je jedno od interesantnih stvari, ako ste već hteli nešto da naučite.Kada već govorite, a to ne treba raditi, potpuno sa stane, ja za sebe lično mogu da kažem neprimereno je, sramota me ovo što govorim, ja sam diplomirao sa 21,5 godinom, za tri

Nemojte, za ime Boga, da o tome pričamo. Ovo je ružno i što sam ja rekao, ali nemojte blatiti sve čega se uhvatite, molim vas nemojte blatiti, stvarno je sramota.

i član 107. posebno član 107, treba poštovati dostojanstvo Narodne skupštine.Evo, ja nisam diplomirao kao maloletan, nisam ni doktorirao kao stari maloletnik. Ja nisam blatio ništa. Nisam ja predložio rok od 10 godina, predložio je kolega. Ako je neko nešto oblatio, onda je to uradio kolega, a ne ja. Hvala.

U svakom slučaju, i moj amandman Vlada nije prihvatila iz razloga što, kako je u obrazloženju navedeno, prihvaćen je amandman Aleksandra Martinovića. Suštinski moj amandman je prihvaćen, a sad, kako je to Vlada tehnički formulisala i kako je protumačila, to je za mene manje bitno.U svakom slučaju, dugujemo mnogo ljudima koji su godinama radili na istraživačkim projektima i poslovima, došli do naučnih novina koje krase ili bi trebalo da krase doktorske disertacije, u jednoj manjoj meri magistarske radove, onda uglavnom zbog složenosti procedura propustili rokove za završetak studija. Takvih studenata je relativno mnogo, posebno onih u završnoj fazi izrade rada, tako da se produžetak roka od dve godine nametnuo kao logično i ispravno rešenje.Šteta je, gospodine ministre, što ste popustili pred pritiskom dopisa, kako ste vi rekli, Nacionalnog saveta visokog obrazovanja, posebno ako imate u vidu ispravnost namere u izjednačavanju svih studenata, zatim, i krajnji rezultat i sve pozitivne efekte produžetka roka magistrantima i doktorantima, ali i činjenicu ko se nalazi na mestu predsednika Nacionalnog saveta.Doktor Vojislav Šešelj vam je u načelnoj raspravi rekao da je o predsedniku tog saveta Dejanu Popoviću napisana knjiga „Kameleon“, čiji naziv stoji kao simbol, kao sinonim njegovog lika i dela. Svesrdno zalaganje i uvođenje retroaktivne naplate poreza istog tog Dejana Popovića u prošlosti, u budućoj pravnoj civilizaciji je skandalozno, nikako mu nije davalo pravo da bude viši autoritet od vas i da vam on drži lekcije o nedostatku zakonskih osnova.Trebalo osnova.Trebalo je ipak da vi, kao predlagač, ponudite ovo rešenje o dvogodišnjem produžetku magistarskih i doktorskih studija po starom i da se ono nađe u tekstu Predloga zakona, baš zbog postojanja dobrog procenta objektivnih razloga kod ovih studenata za ne završavanje studija.Mislim na svu naučnu, ali i administrativnu složenost postupaka do nastanka konačne forme rada, a zatim i novu složenost, sada administrativnu do same odbrane rada i sticanje akademskih naziva magistra i doktora nauka.U obrazloženju za donošenja ovoga zakona, po hitnom postupku, naveli ste kao razlog sprečavanje štetnih posledica po studente, koji će nastupiti ukoliko se predložene izmene ne usvoje do početka školske godine. Iako je školska godina uveliko počela, i to nije sporno, verujem da je hitniji postupak predložen da bi se sprečili štrajkovi i protesti, kampovanja studenata pred Vladom, sve ono što je obeležavalo prethodne izmene i dopune ovog Zakona o visokom obrazovanju.Čitavu deceniju reformišemo visoko obrazovanje po evropskim standardima i, kao paradoks, još smo daleko od kraja te reforme.Nama su potrebne suštinske izmene zakona iz kojih će se iznedriti korist na duge staze obrazovnog visokoškolskog sistema. Znam da se potpuno novi Predlog zakona o visokom obrazovanju radi na Univerzitetu u Beogradu, koji bi trebalo status visokoškolstva u velikoj meri da reguliše na adekvatan način. Međutim, šta će biti od toga na kraju ostaje da vidimo. Za sada i dalje ostajemo na najavi izmena i procedura i dalje je akcenat Vlade na najavama nastavka reformi, dok od usvajanja konkretnih mera i detaljnih rešenja još uvek nema ništa.Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine doneta je još 2012. godine, 2015. godine donet je Akcioni plan za njeno sprovođenje, koji se uopšte ne bavi temama relevantnim za sprečavanje plagijerizma. Radi se o naročito važnom segmentu visokog obrazovanja i naučnog rada, originalnosti koja se direktno odnosi na ove završne magistarske i doktorske radove, nad kojima treba sprovesti detaljnu kontrolu i sprečiti svaki potencijalni plagijat.Konačno, nisu nama, gospodo, za unapređenje kvaliteta obrazovanja potrebne ni strategije, ni akcioni planovi, to je čisto zamajavanje javnosti i trošenje energije i narodnog novca. Potreban nam je ozbiljan sistemski zakon, potrebna nam je njegova rigorozna kontrola i njegovo sprovođenje, pa da vidite kako bi se sistem ubrzo doveo u red i počeo da daje rezultate. Hvala.

ćemo stvarno da se nađemo u jednoj čudnoj situaciji, s obzirom da je predlagač zakona, usvojio jedan amandman na član 1. i i taj amandman je praktično postao sastavni deo Predloga zakona i o njemu se ne glasa u danu za glasanje, ali onda nastaje jedan logički problem, jer ima, sigurno, još 12 amandmana, ako ne i više, sličnog ili identičnog teksta o kojima će da se glasa i onda će da se javi dilema kod onih koji će da glasaju protiv amandmana, jer onda su praktično glasali protiv nečega što je Vlada usvojila i postalo sastavni deo Predloga zakona.Nije to prvi put da se dešava u ovoj zgradi, da znate. To je stara praksa, to je, ako mogu da kažem, stara poslovnička finta koja se stvarno i primenjuje. Ja se nisam javio zbog toga, nego sam se javio da

SRS.Očigledno je da se javio jedan problem koji treba da se reši i u traganju kako treba da se reši taj problem pošlo se od principa da svi budu zadovoljni. Ako posmatrate ove diskusije, videćete da su svi zadovoljni, studenti zadovoljni, roditelji onako zadovoljni, ako su shvatili ovu operaciju, a najzadovoljniji profesori na državnim fakultetima, jer ovo im omogućava da još godinu dana, po ovom osnovu, malo uzmu i parice, a oni vole pare. To znate i sami. Da ne vole pare, ne bi radili na tri – četiri fakulteta. I sada, lepo su se studenti i roditelji izborili za profesore.Ako se slažete ja bih pročitao nešto što ste vi napisali, ne vi, nego predlagač, u svom Predlogu zakona. Vidite, finansijska sredstva, koja treba da se obezbede sledeće godine i one tamo druge godine, glase ovako. Podrška radu Univerzitetu u Beogradu za profesore i njihove plate 6,7 milijardi dinara. Znači, mogu da obaraju još,

pa ovi u Kragujevcu na milijardu i 500 miliona, a tamo još nije završena afera „Indeks“, a pravi se uskoro i novi zatvor sa kapacitetom od 400 korisnika. Kragujevčani će da dobiju još po osnovu doprinosa 267 miliona. Univerzitet u Nišu dve milijarde za plate, doprinosi 340 miliona dinara.

a doprinosi još oko 49 miliona. Univerzitet umetnosti za plate 794 miliona, doprinosi 142. Visoke

Znači, ova naša saglasnost ovde i ne potrebna svađa oko tih amandmana košta. Znači, to košta.Da li smo ovim Predlogom zakona, koji će da se usvoji, ili ovim amandmanom rešili ono što je stvarno problem našem visokog obrazovanja? Nismo rešili. I dalje će da se štancuju diplome. Kad kažem štancuju diplome, ja moram da kažem da je sistem napravio štancanje. Zašto? Mi smo prešli na tržišnu ekonomiju. Mi smo omogućili da svakoga koga sertifikuje ministarstvo ili paradržavni organ ministarstva može da naplaćuje svoje predavanje, svoje znanje, dobija pravo da ima pečat i da štampa one diplome. Da li ste gledali Zoranu kada je pokazala Tominu diplomu?

i snimali smo neki prilog ispred neke škole. Komšije su videle da se nešto dešava, izašle napolje, pita – šta je ovo ovde, kažem – neka škola. Da li ulazi neko ovde, kaže – pet godina niko nije ušao.

Samo na 2017/18. školsku godinu. Kada su u pitanju studenti, kada su u pitanju ovi koji treba magistriraju.

Poslaniče, pozivam vas na uljudnost, pogotovo što je danas 80 godina od održavanja prve sednice u ovom parlamentu i završetka izgradnje ovog doma i treba da poštujemo ovaj dom.Kada Hvala.